**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 14. - Konačni prijedlog Zakona o Pravosudnoj akademiji, drugo čitanje, P.Z.E. br. 450 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske.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 li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite. Uvaženi Ivan Šimonović, ministar pravosuđa. Gospodine potpredsjedniče puno vam hvala. Poštovane zastupnice i zastupnici u ovom obraćanju bit ću vrlo kratak jer o ulozi Pravosudne akademije u selekciji kandidata koji će postajati tužitelji, odnosno državni odvjetnici, sam već ranije govorio. Sada samo još par riječi o samoj akademiji. Pravosudna akademija već na neki način postoji kao dio Ministarstva pravosuđa. Ono što se mijenja su zapravo 2 stvari. Ovim zakonom ona postaje neovisna institucija i drugo njezina težina, njezin značaj bitno jača. Ona će se sastojati u osnovi od 3 dijela. Jedan dio, jedna je njezina podcjelina, bavit će se obrazovanjem vježbenika i savjetnika, drugi dio će biti državna škola za pravosudne dužnosnike. Ona ista škola koju će trebati završiti svaki državni odvjetnik, odnosno sudac. I napokon treća koja se odnosi na cjeloživotno obrazovanje. Cjeloživotno obrazovanje, posebno u Hrvatskoj danas kada smo na pragu ulaska u EU ima posebni značaj i posebnu težinu i tretira se istodobno i pravom i dužnosti svakog pravosudnog dužnosnika. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za pravosuđe, predsjednica odbora uvažena zastupnica Ana Lovrin, izvolite.

predložio. Dakle, članovi odbora jednoglasno su podržali konačni prijedlog. Mišljenje je odbora da u članku 41. treba brisati stavak 1. jer je osiguranje sredstava za rad akademije regulirano člankom 4. Predlaže se brisanje formulacije iz članka 7. i statutom akademije jer se djelatnost akademije uređuje zakonom. Predlaže se dopuniti nadležnost upravnog vijeća na način da ono donosi prijedlog godišnjeg obračuna, a ne da ga prihvaća i mišljenje je odbora da stručna praktična znanja zavrjeđuju srazmjerno veći broj bodova. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o Pravosudnoj akademiji sa sljedećim amandmanima; Amandman 1. na članak 7. u članku 7., stavku 1. alineja 4. riječi statuom akademije brišu se iz razloga što odbor smatra ako se ovim zakonom osniva Pravosudna akademija, ako je osnivač država u ime osnivača osnivačka prava vrši Ministarstvo pravosuđa, da se onda i zakonom trebaju utvrditi djelatnosti, a ne ostavljati ih da tako osnovana institucija sama dalje određuje što će raditi. Amandman 2. na članak 13. u članku 13. stavak 1., alineja 7. riječ prihvaća zamjenjuje se riječju donosi iz razloga što je bilo u nadležnosti Upravnog vijeća da ono prihvaća prijedlog. Dakle, Upravno vijeće treba donijeti prijedlog proračuna akademije gdje će on biti u okviru državnoga proračuna. Amandman 3. na članak 34. u ukupnom zbroju bodova o završnoj ocjeni bodovi ostvareni na prijemnom ispitu za školu mogu iznositi najviše 15%, bodovi ostvareni na završnom ispitu mogu iznositi najviše 50%, a bodovi ostvareni iz ocjene mentora mogu iznositi najviše do do 35%. Naime, mišljenje je odbora da u odnosu na sadašnji visok udio bodova koji bi kandidat mogao ostvariti, da tako kažem, temeljem bodova koje je postigao na prijamnom ispitu za školu, Državnu školu za suce, a gdje je on već konzumirao svoje rangiranje kod prijama da bi se u tako velikom postotku zapravo 2 puta dobivao benefit za isti posao, a obzirom da se za vrijeme škole osim teoretskih znanja itekako dobivaju praktična znanja i da mentor prati rad polaznika škole koji je u svojstvu višeg sudskog savjetnika, da dnevno procjenjuje njegove vještine koje su potrebne osim samog teorijskog znanja, dakle njegov nastup u odnosu na odvjetnike, u odnosu na provođenje rasprave itd., da bi ova ocjena mentora koji ga prati kroz te 2 godine trebala imati u postotku veći udio nego što je to predloženo zakonom. Hvala lijepo. li ostali predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i krećemo sa raspravom po klubovima. Prva je na redu uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović u ime kluba SDP-a. Izvolite. Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kao što je to bio najavio već kod prvog čitanja klub SDP-a podržat će donošenje konačnog prijedloga Zakona o Pravosudnoj akademiji smatrajući da stalna educiranost pogotovo onih koji odlučuju o našim najvažnijim dobrima, o dostojanstvu, o časti, o slobodi, o imovini trebaju se stalno educirati pogotovo pri ulasku u EU, tu je puno i previše posla. Ali jednako tako nikada, kroz bilo kakvu edukaciju, koliko god ona bila na jednoj visokoj i zavidnoj razini ne smijemo zapustiti one etičke kriterije koji moraju biti usađene u svakog građanina, a pogotovo onih građana kojima je društvo povjerilo najvažniju funkciju upravo da sude drugim ljudima. Prema tome, dakle ako se malo prisjetimo davnih vremena upravo na pritisak Europske unije, Hrvatska je morala donijeti centar za edukaciju, zakon, centar za edukaciju pravosudnih dužnosnika, ne zakon, nego ga je formalno morala osnovati. Nekom odlukom je to bilo osnovano i to je čekalo sve do 2002. godine kada smo osigurali prostor pa je onda taj centar konačno počeo i raditi s vrlo skromnim sredstvima u iznajmljenom prostoru, s jednom do dvije osobe. To su bili ti počeci. Nakon 2004. godine puno se o tome govorilo. On je čak promijenio taj centar u akademiju, a nešto je sličio nije bio dostojan tog naziva. I zato mi je drago gospodine ministre da stvari nazivate pravim imenom onakve kakvi zaista jesu. Kada se poduzmu određeni koraci, onda oni zahtijevaju i da se tako izađe u javnost. Tako se dobiva i povjerenje u javnosti. Jer se ne pomaže Hrvatskoj govoreći joj da je ona bolja nego što jeste, nego govoreći istinu. Svi u svakom trenutku, a pogotovo državni dužnosnici. Dakle, u očekivanju upravo i početka rada, odnosno na temelju ovog zakona sve one punine poslova koje će pravosudna akademija obuhvatiti i kroz koju školu i obrazovanje će polaziti pravosudni dužnosnici, za očekivati je da će ova sredstva inicijalna biti dostatna. Međutim, postavlja se pitanje kada će konačno, s obzirom da su još daleke, već daleke 2003. godine osiguran veliki prostor za naša pravosudna tijela od bivše vojarne i on je davno već trebao biti stavljen kompletan u funkciju. Nažalost, to se dogodilo damo u jednom dijelu, kažem iako je on već 2004. godine i Trg pravde se nazivao, a još su bile sve ruševine okolo, pa onda ljudi kada su dolazili vidjeti u maketi Trg pravde, vidjeli su kako nam pravda turobno izgleda. Dakle, doduše ona i ne treba biti u nekakvim svijetlim odorama, pravda uvijek dolazi na kraju i dolazi u dronjcima. Ali to nije bitno. Ali bitno je također da primjerene uvjete rada imaju oni koji odlučuju o onim najvažnijim našim dobrima. Prema tome, evo podupirući gospodine ministre založite se u Vladi upravo da za čistoću ovog poziva, da ljudi koji uđu u pravosudne redove, koji i završe pravosudnu akademiju, Državnu školu za suce, zaista budu ono što građani toliko željno očekuju od njih, svećenici pravde. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Odmah na početku rasprave ću reći da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj prijedlog Zakona o pravosudnoj akademiji koji se pred nama nalazi u drugom čitanju, kao konačni prijedlog. Ovim zakonom se dakle osniva pravosudna akademija kao ustanova u kojoj će se provoditi početna izobrazba i osposobljavanje kandidata za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti, sudsko obrazovanje vježbenika i sudskih savjetnika, te kontinuirao usavršavanje pravosudnih dužnosnika kako je to definirano u članku 2. ovog prijedlog zakona. Kao i sve zemlje članica Hrvatska je sukladno preporuci vijeća Europe od 13. listopada 1994. godine, dužna kandidatima prije njihovog imenovanja osigurati odgovarajuću edukaciju za obnašanje određene pravosudne dužnosti. Strateškom studijom kojom je Vlada Republike Hrvatske prihvatila u prosincu prošle godine, uz obvezu utvrđivanja jedinstvenih i objektivnih kriterija za ulazak u sudačku i državno odvjetničku profesiju, predviđeno je i osnivanje Državne škole za pravosudne dužnosnike. Tako se upravo ovim zakonom predlaže osnivanje pravosudne akademije kao neovisne institucije. Propisuje se da je osnivač akademije Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa. Unutar pravosudne akademije kao posebna ustrojstvena jedinca ustrojit će se državna škola za pravosudne dužnosnike u koju će se organizirati i provoditi početno usavršavanje i osposobljavanje kandidata za pravosudne dužnosnike. Akademija ima status javne ustanove i upisuju se u sudski registar, dakle ima pravnu osobnost. I upravo je to bitna razlika u odnosu na pravni status dosadašnje, odnosno sadašnje Pravosudne akademije koja je djelovala u okviru Ministarstva pravosuđa kao zavod. Time se osigurava ne samo njezina formalna odvojenost od izvršne vlasti, već i njezina stvarna neovisnost što između ostalog potvrđuje i način imenovanja, odnosno sastav tijela upravljanja akademije. Dakle, akademijom bi upravljali upravno vijeće, ravnatelj, programsko vijeće. Smatramo u Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice da je ovakva upravljačka struktura dobro definirana. Precizno je i jasno utvrđen sastav, način izbora, način odlučivanja, te nadležnost pojedinih tijela što je nužan preduvjet za uspješno vođenje i upravljanje akademijom. Od izuzetne je važnosti također kako je uređeno stručno usavršavanje u državnoj školi za pravosudne dužnosnike, jer ona treba omogućiti kandidatima stjecanje i znanja i vještina za samostalno, odgovorno, profesionalno obnašanje pravosudne dužnosti. Naravno isto tako radi transparentnosti cijelog postupka prijema u državnu školu važno je da su precizno razrađeni objektivni kriteriji, postupak odabira kandidata, kako bi upravo oni najbolji i najkvalitetniji nakon uspješno položenih završnih ispita bili imenovani na pravosudne dužnosti, dakle na dužnosti sudaca ili zamjenika državnih odvjetnika. Ovim zakonom su ti objektivni kriteriji precizno uređeni i u tom dijelu definirana su smatrano kvalitetna rješenja. Dakle, s obzirom da se radi o zakonu koji će doprinijeti većoj profesionalnosti obnašanju sudačke, odnosno državno odvjetnike dužnosti, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će ga i u potpunosti podržati. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, na redu je uvažani zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o pravosudnoj akademiji. Kao što smo rekli u prvom dijelu kod samoga prijedloga, pa tako i ovdje u ovom konačnom dijelu kada su unesene i one promjene koje smo unijeli kroz naše rasprave, ali kroz one prijedloge da se zakon malo nomotehnički doradi, mogu samo reći da je ovaj Zakon o pravosudnoj akademiji prvi i veliki korak, važan korak za našu državu, za Republiku Hrvatsku i za sve one kandidate koji će prolaziti kroz pravosudnu akademiju. Prije svega, zbog razloga što se nalazimo pred velikim izazovima. I ova pravosudna akademija i državna škola za pravosudne dužnosnike o kojoj smo slušali u ovom setu hrvatsko-europskih zakona je veliki izazov kako za pravosudnu akademiju, kako za tijela pravosudne akademije, za Ministarstvo pravosuđa ali i za sve nas ovdje zastupnike u Hrvatskom saboru a i za našu Vladu. Naša je zadaća i cilj imati transparentno pravosuđe, imati stručne, obrazovane, kvalitetne kadrove kada naši đaci, studenti evo koji su i danas ovdje nazočni u sabornici budu prolazili kroz Pravni fakultet, kada im se budu osiguravale one temeljni uvjeti temeljni uvjeti u obrazovanju i ova pravosudna akademija je samo jedan dodatni korak ka težnji ka izvrsnosti u obrazovanju sudačkog i državno odvjetničkog i vježbeničkog kadra. Pred pravosudnom akademijom je veliki zadatak, a to je da vrati pomalo poljuljani ugled hrvatskoga pravosuđa zbog ovih ili onih razloga. Ovo je naš temeljni cilj, naš važan zadatak i naš kako bi rekli zadnji korak u pretvaranju i zatvaranju poglavlja 23. i veliki izazov za Republiku Hrvatsku, a i za sve pravosudne dužnosnike koji su danas u pravosudnome sustavu, a i za one koji će to postati sutra. 30 milijuna kuna koje se izdvajaju za pravosudnu akademiju je dosta značajan financijski iznos, ali vrlo malen prema rezultatima koji će se postići kada budemo imali i prve efekte ove pravosudne akademije, a isto tako kako smo rekli u prijašnjim raspravama državne škole za pravosudne dužnosnike. Ovaj zakon je nomotehnički sređen. Unijete su sve promjene koje smo u prošloj raspravi istaknuli. Ja samo želim da ova pravosudna akademija kad ona bude zaista imala sve rezultate bude ponos Republike Hrvatske i ovog Hrvatskoga sabora. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I u ime predlagatelja Vlade Republike Hrvatske, uvaženi Ivan Šimonović, ministar pravosuđa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Želio bih se samo zahvaliti svim zastupnicama i zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi. Zahvaljujem se na njihovim idejama sadržanim u njihovim raspravama koje smatram vrlo vrijednima. A što se praktičnih prijedloga i amandmana tiče o njima ćemo se izjasniti u petak prilikom glasovanja. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. Time ćemo završiti prijepodnevno zasjedanje.